Квесторите, поканете народните представители в залата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ето това вече е предложение, което се отнася до електронните медии. Досегашният дебат за медийното отразяване на предизборната кампания се отнасяше само до обществените медии. Сега, господин Лазаров, започваме с предложенията, които касаят всички електронни медии. Казвам го, защото дуднехте от първия ред по всеки текст, че, видите ли, се отнасял до електронните медии. Това е първият текст, който се отнася до тях. Предложението ни е да създадем някакви възможности за минимално безплатно отразяване на участниците в предизборната кампания. Няма да го обосновавам нашироко, защото, така или иначе, в залата няма дебат. За дебат е необходимо да се чуят аргументите и на двете страни. Мнозинството просто избира да гласува „против” без аргументи. Трудно могат да бъдат открити аргументи и да бъдат защитени позиции, които ограничават част от участниците в предизборната кампания и в тяхното медийно отразяване. Трудно могат да бъдат обосновани аргументи защо медийното отразяване на предизборната кампания няма да бъде справедливо, защо не се транспонират изискванията на европейските наблюдатели от ОССЕ, защо се разрешава предизборна кампания извън законово регламентираните форми и защо появяването на представители от ГЕРБ в медиите в случаите, в които е платено и е в рамките на кампанията, няма да бъде обозначавано като такова. Отговорът е ясен, той е един – кампанията няма да бъде честна, няма да бъде справедливо нейното отразяване и целта е да бъдат манипулирани Конкретното предложение се отнася до възможности за осигуряване на участие на всички политически партии, които ще се представят в предизборната кампания, да присъстват поне минимално и в медиите.

Благодаря, госпожо председател. Ползвам тази реплика, за да взема отношение по това, което се говореше от различни хора и половин час преди това. Когато става въпрос за демокрация, за достъп до медиите, трябва да имаме предвид, че в България – към настоящия момент не знам колко стотин партии са, но мисля, че са Казвам Ви това, за да се опитате да си представите какво означава 320 партии да поискат безплатен достъп до медиите, въз основа на подобен род текстове, които Вие предлагате. Коя електронна медия може да си позволи това нещо? Отделен въпрос е, че в България не трябва да има толкова много партии. Ред, законност и справедливост внесла съответни промени в Закона за политическите партии. Навремето си спомням, когато по времето на Жан Виденов съсипахте целия български народ, опразнихте сметките и ни направихте всички бедни, всеки бизнесмен да си има банка. Сещам се за един мой познат бизнесмен, който каза: „От всичките ми съученици само аз нямам банка”. Сега пък е модерно всеки да си има партия. Буквално всеки среден и едър арендатор в България вече си има собствена партия. Вие искате тези 320 партии да ги докарате насила в някоя медия, особено пък в частна медия, за да говорят глупости, да стане някаква говорилня,

Освен факта, че много бизнесмени и фермери имат партии, за парламентарните избори е по-актуално да се каже, че и някои аптекари имат партии, с които имат намерение да участват в изборите. Това за фермерите и аптекарите предлагам да го оставим в друг дебат и да говорим сериозно. На предстоящите парламентарни избори, макар че има регистрирани над 300 партии, както обикновено ще участват между 20 и 30. Ако се върнем на коректния текст, който предлагаме, това е осигуряването на възможност и за безплатно време за отразяване на участниците в кампанията, забележете, по споразумение между изпълнителните директори на електронните медии и представителите на партиите и коалициите, които ще участват в изборите. Тоест не подценявайте медиите, ако има такова законово задължение, те със сигурност ще намерят удачната форма, чрез която по подходящ начин да отразят и тези партии, които не могат да си платят. Аз не се съмнявам, че някоя от партиите, например тази на аптекарите, може да си плати и ще участва, но нека за честно състезание да осигурим и възможностите на другите за участие в дебатите по медиите. Други народни представители? Господин Румен Петков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Текстът, който се предлага на Вашето внимание, е издържан от гледна точка на интересите на обществото и от гледна точка на интересите на политическите партии да имат възможност да представят своите платформи и виждания пред по-широк кръг от избирателите, и от гледна точка на самите средства за масова информация. Госпожа Манолова неслучайно подчерта, че става дума за споразумение, в което участват и медиите, освен политическите партии и медиите. Това означава, че техният интерес няма да бъде накърнен. Това означава, че ще могат да участват конструктивно и по подготовката на такова споразумение, а те самите ще бъдат заинтересовани от реализацията на едно споразумение, което да ги прави по-атрактивни пред избирателите, пред гражданите. За съжаление, на отминалия референдум ние вече имаме много порочна практика, министър-председателят си позволи да агитира и то по най-бруталния начин преди Централната избирателна комисия да е обявила края на гласуването. С всички текстове, които Вие приемате досега, постигате две неща. Едното е в обществото да няма реален политически дебат и и Вие сте заинтересовани от това, защото тук Ви е слабото място. Вие за политика няма какво да кажете, не можете да извадите политически и управленски аргумент. Второто нещо, което си гарантирате, е служебното появяване на представители на изпълнителната власт в медиите, защото Централната избирателна комисия даде потресаващо обяснение защо няма да санкционира министър-председателя за незаконна агитация. Защото той се е появил в качеството си на държавен ръководител да обясни политиката на държавата. И когато вече веднъж сте прогонили такъв подход, Вие ще го направите в практика и по време на предизборната кампания, ще го направите практика и по време на изборния ден. Вашата заинтересованост да няма политическа дискусия, да няма политически управленски дебат, да няма дебат за политики е обяснима от гледна точка на Вашата несъстоятелност, но не може да бъде обяснен стремежът Ви да лишите гражданите от възможността да чуят алтернативите. Този Ваш стремеж да представите ситуацията в България като безалтернативна е дълбоко порочен и дълбоко вреден за българското общество, граждани и държавата. Затова подкрепете този текст, за да имаме възможност да гледаме хората в очите с достойнство, че все пак сме се съобразили с техните очаквания и потребности от информация в един твърде напрегнат и ключов за самите тях избор. Избор, пред който те са изправени, защото този избор ще реши не просто бъдещето на България за следващите четири години, а ще реши бъдещето на демокрацията по принцип в страната. Методичното Ви отхвърляне на всички текстове, които са свързани с тази материя, методичният Ви стремеж да наложите затъмнение по време на изборната дискусия, е много грешен. Той в крайна сметка ще удари по Вас. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя. Гласували

Комисията не подкрепя предложението.

Прекратете гласуването,

се заличават. 2. Да се създаде нова ал. 3: „(3) Електронните медии по ал. 1 предоставят и безплатно време за отразяване на предизборната кампания по споразумение съвместно между изпълнителните директори на електронните медии и упълномощени представители на партиите,

Предложение на народния представител Петър Хлебаров: Създава се нов § 41а със следното съдържание: „§ 41а. В чл. 151 се правят следните изменения: а) създава се нова алинея 5 със следното съдържание: „(5) Максималният размер на собствените средства, които всеки кандидат и всеки и всеки член на инициативен комитет може да предостави за финансиране на предизборната кампания е: 1. при изборите за народни представители – 25 000 лева; 2. при изборите за президент и вицепрезидент на

Размерът на собствените средства на кандидатите и на членовете на инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания се включва в размерите посочени в чл. 155 за съответния вид избор.” Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Хлебаров, което комисията не подкрепя.

Уважаеми колеги, това е едно от важните предложения. Едно от предложенията, които донякъде биха ограничили впрягането на цялата държавна машина с нейния човешки и материален ресурс в предизборната кампания, но този текст трябва да се разглежда заедно с легалната дефиниция на публичен административен ресурс, която се дава в Преходните разпоредби. Забележете, че от предложението, което сме направили с колегите от Коалиция за България, отпада забраната за използване на труда на държавните служители през работно време в периода на предизборната кампания, което е поредната мимикрия. Тоест от една страна, мнозинството се прави, че ограничава намесата на държавата в изборите и в предизборната кампания, а от друга, разширява възможностите за впрягане на всички представители на държавата, а те, всичките, както добре знаем през последните четири години са от ГЕРБ, за целите на политическата кампания на управляващата партия. След като се разшириха възможностите държавни служители, кандидати за изборни длъжности, да участват в кампанията и през работно време, и пребивавайки на работното си място, след като се разреши медийното отразяване на кампанията да се извършва извън правилата, с този формален текст на практика се дава зелена светлина и държавните служители да продължават нерегламентирано да се занимават с предизборна агитация, което е едно от допълнителните основания за съмнения, че правилата, които се приемат в тази зала, ще гарантират поне в някаква степен честността на изборите.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на тази точка. Благодаря. Обратно становище? Няма. Поставям на гласуване направеното предложение.

Очевидно мнозинството ще продължи практиката си изборните промени да се извършват в условията на извънредност, но искам да попитам и да бъде съобщено официално от парламентарната трибуна какво се случва със заседанията на комисиите, насрочени за днес, да е ясно просто. Не бих могла да поема ангажимент в колко часа ще приключим разглеждането на Изборния кодекс. Явно е, че трябва да се съобразим с решението, което току-що е прието. Нищо не казвам! МАЯ МАНОЛОВА: Питам дали през работно пленарно време ще се провеждат комисиите? Не мога да Ви кажа, това е работа на ръководството на всяка една комисия. Очевидно не може да присъстваме на две места. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Решението на пленарния състав на Народното събрание мисля, че е по-силно от всяко едно еднолично като правомощие на председателя решение.

Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9: „(5) Когато размерът на средствата е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по ал. 1 или 2. (6) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции. (7) Органите и институциите по ал. 6 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация. (8) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 6. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 6 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация. (9) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 158”.”

за финансиране на предизборната кампания за: 1. отпечатване и разпространение на рекламни материали; 2. изработване, публикуване и излъчване в медиите на обяви, клипове, хроники, диспути и други съобщения; 3. възнаграждения по сключени за предизборната кампания договори за наем на зали, на предизборни клубове, на рекламни съоръжения и на всякакво друго движимо и недвижимо имущество, използвано пряко за обслужване на предизборната кампания; 4. възнаграждения за труд и командировъчни на лица, пряко заети в предизборната кампания, включително на застъпниците. (2) Разходите, извън посочените в предходната алинея, не се включват в максималния размер за финансиране па предизборната кампания по чл. 155, но се декларират в отчета по чл. 159”.” Комисията не подкрепя предложението. не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.

„Определяне на лица, отговарящи за приходите, разходите и счетоводната отчетност Чл. 156а. (1) Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, коалицията от партии и инициативния комитет във връзка с предизборната кампания. (2) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата имената и длъжностите на лицата по ал. 1, а при промяна в лицата – в тридневен срок от извършване на промяната.” Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, уважаеми госпожо председател! Този текст кореспондира с изискването на един следващ, а именно на чл. 159 – в срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да представят пред Сметната палата на еди-какъв си носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащания във връзка с предизборната кампания, заедно с

некоректен. Всяка партия има своето ръководство и лица, които я представляват. Опитът да бъде посочено друго лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, е опит да се снеме отговорността от самата партия доколко коректно се е движела във финансирането на своята предизборна кампания. Вероятно управляващите имат предвид собствената си партия и опита да прехвърлят отговорността на друго лице

предложението. Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 43: „§ 43. В чл. 159 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „партиите, коалициите от партии и инициативните комитети” се заменят с „лицето, което представлява партията или инициативния комитет,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ето това имах предвид. Да, нормално е всяка партия да определи лице, което да отговаря за счетоводната отчетност по време на изборите, за осчетоводяването на приходите и разходите. Няма как обаче ангажиментът за представяне на отчета да бъде прехвърлен на това лице. Ще дам пример с фирмите, с търговските дружества. Те имат задължение да представят съответни отчети – финансови, счетоводни и други, а те сами определят лицето, което от тяхно име да направи представянето. По тази причина санкциите, които се налагат, не са на главния счетоводител на фирмата, в случая на лицето, което осчетоводява, а на дружеството или на лицето, което представлява търговското дружество. Същото е и с партиите. Съгласете се, че това е опит да се избяга от отговорност за честни и прозрачни правила при набирането на средствата от партиите в предизборната кампания.

Гласуваме текста на комисията по доклада за § 45, който става § 43.

Няма. Гласуваме новия § 44, предложен от комисията, съгласно текста на доклада.

отпада. Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Петър Хлебаров: „§ 46. Член 165 се премества от Раздел ІІ в Раздел І на Глава девета и в него думите „за народни представители” се заменят с „във всички видове избори”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 45: „§ 45. § 45: „§ 45. В чл. 165 думите „бюлетини и пликове по образец, утвърден от Централната избирателна комисия” се заменят с „обща бюлетина”.” подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.

Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

е постъпило предложение на Яне Янев и група народни представители – § 47 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

квадратче за поставяне на знак „X”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията от партии или независимия кандидат;” б) точка 4 се изменя така: „4. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията от партии или името на независимия кандидат;” в) точка 5 се отменя. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Редовете на отделните партии, коалиции от партии и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.” 3. В ал. 3: а)

Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изписват последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението „независим”. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната”.

На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия. (8) Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.” 7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „Бюлетините започват да се отпечатват“ се заменят с „Бюлетината започва да се отпечатва”.” Изказвания? Госпожа Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По включена е редакцията на ал. 9 – „Бюлетините започват да се отпечатват” се заменя с „Бюлетината започва да се отпечатва”. Не е интересно как ще редактираме това изречение, защото и от двата случая всички сме наясно, че става дума за едно и също – за отпечатването на бюлетините за парламентарните избори. По-интересен е въпросът къде ще се отпечатват тези бюлетини. И тъй като това е в правомощията на Централната избирателна комисия, позволявам си да го отбележа само в дебата в пленарната зала, а именно, че децентрализирането на печатането на бюлетините по региони, по местни печатници, които се определят от областните управители, в крайна сметка е една от предпоставките за осигуряване на манипулации на вота. Не е тайна, а и всеки, който се е занимавал с избори, знае, че контрол върху това колко точно бюлетини ще се отпечатат от съответната печатница в избирателния район не може да бъде контролирано, в резултат на което част от напечатаните бюлетини буквално се изнасят от печатниците и служат за различните прояви на контролирания вот. Така че използвам случая, че става дума за редакцията на бюлетините или бюлетината започва или се отпечатва, да отбележа, че ако не се въведат ясни правила за отпечатването на бюлетините от една централна печатница, която да е под контрола на Централната избирателна комисия, разхвърлянето на печатането на бюлетините по места ще доведе до свободното им циркулиране извън избирателните секции в изборния ден – явление, на което сме се натъквали всички присъстващи в тази зала. И тогава, когато свободно се движат бюлетини, няма кой да гарантира нито индианската нишка, нито купуването на гласове, нито контрола върху вота. Една от мерките срещу това евентуално би било приемането на едно друго правило, а именно, че бюлетините се печатат от централна печатница, която се контролира за техния брой

Въвеждането на този принцип на печатане на бюлетините на няколко различни места не дава никакви плюсове нито от гледна точка на организацията на изборния процес, нито от гледна точка на финансовата страна, финансовия ангажимент на държавата по отпечатването на бюлетините, още по-малко дава по-добри условия от гледна точка на провеждането на самия изборен ден. Това, което госпожа Манолова каза, предполагам за никой от Вас няма никакво съмнение, че не просто е предпоставка – със сигурност ще има разнасяне на бюлетини дни преди изборния ден. Това разнасяне на бюлетини ще бъде свързано с гаранция за контрол върху изборния процес. Вие от Политическа партия ГЕРБ вече веднъж оттренирахте въпроса с фалшифицирането на резултата по време на референдума. Това оттрениране показва, че бихте могли да опитате в много по-драстична форма да го направите и на предстоящите избори. Направихте го и резултатът за всички е видим – тази огромна разлика, 10 хиляди и повече, между броя подписи и броя пликове, не бюлетини, е достатъчен показател и за намеренията, и за нагласите Ви, и за потенциала, който имате в тази посока. Нещо повече, извеждането на печатането в няколко печатници в страната не гарантира единността на образеца на бюлетината поради различните технически възможности на печатниците, поради различното качество, поради различния им потенциал.

за организация на конкретно постигнат резултат на територията на определени избирателни райони? Кого обслужвате? Обслужвате тези, които имат възможността да създадат такава организация. Създавайки такива предпоставки, Вие всъщност предопределяте и фалшифицирането, и манипулирането на изборите на територията на цялата страна. С този подход Вие всъщност ще гарантирате предварителния набор от избиратели, на които ще се търси гласът в изборния ден, както и гарантирате контрола върху самия изборен процес. Всички останали обяснения са абсолютно несъстоятелни! Водим дискусия, в която Вие сте над нещата, не участвате практически в дискусията, гласувате механично всички текстове, които са предварително подготвени от Вас и от Вашите началници, и не си давате сметка, че по този начин всъщност оскверняваме изборния процес, оскверняваме демокрацията. И го правите с тоталната неангажираност на хора, които са встрани от тези неща!

Областният управител е политическо лице, неконтролируемо при определянето на съответния изпълнител на поръчката, както и неконтролируемо впоследствие при гарантирането на съхраняването на бюлетините! Реплики? Първа реплика – госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Петков, и от Вашето изказване, и от предходното чухме едни големи неистини. Бихте ли ми посочили като толкова виден изборен експерт в кой член от Изборния кодекс има и най-малък намек къде се печатат бюлетините, къде се правят конкурсите, че са по страната, по региони, по общини или не знам къде? Когато ми посочите текста и ми го прочетете, тъй като в този текст изобщо не става дума кой къде какво ще печата, аз ще изляза и ще направя изказване след Вашето изявление. Даже и дамата от първия ред да Ви подсказва, пак няма да намерите и да ми посочите такъв текст, защото, колеги, такъв текст няма! е поредната манипулация на колегите отляво. Има изречение: „Бюлетините” се заменя с „Бюлетината” започва да се отпечатва – разбира се, че ще започне да се отпечатва. Текстът е: „Започва да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния ден”. Какво да напишем? Но нито пише къде се отпечатва, нито кой ще отпечатва, нито конкурсите национални ли са, регионални ли са, какви са, селски ли са, градски ли са. Кажете ми къде го четете всичкото, което издърдорихте досега? Втора реплика? Заповядайте, госпожо Манолова.

Това, което заявих от парламентарната трибуна в своето изказване, което може би Ви е подвело, е, че ние се занимаваме с редакционни текстове, които заменят „бюлетините” с „бюлетината” започва да се отпечатва. същественият въпрос за това кой отпечатва бюлетините се предоставя на решението на Централната избирателна комисия! Започнах този дебат в залата, за да бъде взет предвид от Централната избирателна комисия, за която знаем, че внимателно следи и се намесва в нашите дебати, при вземането на решение как ще се отпечатват бюлетините. Защото практиките досега в резултат на решение на ЦИК бюлетините да се отпечатват по избирателни райони чрез поръчки от областните управители на определени регионални печатници показа едно-единствено нещо – че от тези печатници преди изборния ден се взема допълнително количество бюлетини, което се използва от различни субекти – аз не съм казала ГЕРБ съм казала ГЕРБ – за целите на манипулацията на изборите и контролирания вот! Да, няма текст в Изборния кодекс, който да казва къде се печатат бюлетините и аз изтъкнах това като слабост. Вместо редакцията „започва да се отпечатва”, „отпечатва се бюлетината”, „бюлетините”, по-същественият въпрос е: кой ги печата тези бюлетини и какъв е контролът върху този, който ги печата? И че единствено контрол може да въведе Централната избирателна комисия върху една печатница, която да напечата бюлетините за всички избирателни райони! Иначе по места областните управители си ги възлагат на близки до тях фирми,

От гледна точка на видността не бих се мерил с Вас, госпожо Фидосова. Проблемът е в това, че го няма разписан технологично процеса и това е въпрос на закона. Това не е въпрос, който може да бъде решаван от друг орган! Ако ние тук не създадем гаранции, не можем да разчитаме впоследствие някой друг да го направи, вместо нас! Защо трябва да оставяме някой да решава този въпрос? Защо трябва да оставим на Централната избирателна комисия тя да се самоосвободи от такава отговорност? Защо трябва да оставим да бъдат възложени другиму функции, които трябва да бъдат ясно разписани като задължения и като отговорност в закона? Неразписвайки ги, създаваме тези предпоставки. Какво пречи да разпишем чия е отговорността, кой отговаря за поръчването, кой – за производството, кой – за контрола след това? Сега, когато не го разписваме, очевидно че залагаме възможността това да стане не по този хаотичен, а по този организиран начин за манипулация и фалшификация на изборите! Господин Казак – за изказване.

кой ще я отпечатва, как ще я отпечатва, не е толкова важен. Важното е как ще гарантираме този, който отпечатва бюлетината или бюлетините, интегралната бюлетина, да я отпечата по такъв начин, че тя да не бъде прозрачна. Тоест да не може да прозира отбелязаното с „Х” квадратче, което е избрал избирателят. За нас това е най-същественият проблем при интегралната бюлетина. бюлетина. Нагледахме се на случаи в миналите избори, когато много ясно, особено при прозрачните урни, още докато пуска избирателят бюлетината си, прозираше къде е отбелязал хиксчето – прозираше от задната страна на бюлетината. Ако това бъде допуснато и на тези избори, значи нищо не сме направили по отношение на контролирането на вота! Вотът ще бъде толкова хубаво контролиран, на първо място, от самите членове на секционната комисия,

Особено това, което каза госпожа Манолова – че всеки по места ще възлага на различни печатници да отпечатват бюлетини, ама качеството на хартията в Сливен било едно, пък в Кюстендил друго, прозирало или не прозирало, не бива да се допуска, защото то крие сериозен риск от контролиране на вота и разкриване тайната на вота! Затова е крайно наложително ЦИК да избере такъв механизъм, такива изисквания към печатницата, към хартията, която ще бъде използвана, за да се избегне рискът от прозиране на знака, който е поставил избирателят. Иначе с контролирания вот ще продължим като проблем и нищо няма да сме направили. Благодаря. Няма такова предложение, направено между първо и второ четене. И сега няма. Нали така? Правилно – няма. Други желаещи за изказване? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 82 народни представители: за 5, против 55, въздържали се 22. Предложението не е прието. Предложение на народния представител Мая Манолова – то е подкрепено. Сега гласуваме окончателната редакция на комисията за § 46 – по доклада.

По § 48 има направено предложение от Яне Янев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 48 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

се заменят с „т. 4 и 5”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.

Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По текстовете, по които няма смисъл да се взема думата, защото са предрешени, както виждате няма изказвания. Такива бяха предишните 7-8 текста. Това обаче е текст, който се отнася до осигуряване на по-широка възможност на хората с увреждания да гласуват в изборния ден. Става дума за гласуване с подвижна избирателна урна и за необходимостта хората, които заявяват гласуване с такава урна, урна, предварително да представят заявления и документи от ТЕЛК или НЕЛК за тяхното здравословно състояние. Нашето предложение е да бъде представен съответен документ, който да установява тяхното здравословно състояние, което може да бъде преценено от съответната избирателна комисия. Противното е допълнителното ограничение, всъщност това е продължение на политиката, която провежда този Изборен кодекс – за отказване, за ограничаване възможностите на избирателите да упражнят правото си на глас. Ще дам пример с наскоро проведения референдум. Никъде не беше реализирано гласуване с подвижна избирателна урна поради факта, че не бяха набрани необходимия брой брой заявления. Една от спънките пред хората с увреждане е необходимостта да доказват здравословното си състояние с удостоверение на ТЕЛК. Освен това знаете в какви срокове се презаверяват и насрочват прегледите в ТЕЛК, в какви срокове се произнасят тези комисии. Това са обективни трудности пред българските избиратели, които даже не могат да бъдат решени в резултат на тяхната активност или воля да участват в изборите.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Става въпрос за онова ограничение, което беше въведено с Изборния кодекс – да се изискват документи за трудоспособност, за да се допуска едно лице да упражни избирателното си право. То беше и предмет на наблюдение в Доклада на ОССЕ. Абсурдно е документите от ТЕЛК и НЕЛК, които са за трудоспособност, да служат за доказване на възможност или невъзможност да упражниш избирателно право. Още повече, че може да има временна невъзможност – зрителна или опорно-двигателна – да гласуваш и затова ти е необходим придружител. Затова искаме разширяване на кръга – с какъвто и да е медицински документ. документ. Това е достатъчно разумно и затова сме предложили да не ограничавате хората, които нямат възможност сами да упражнят правото си на глас, да ползват придружител. Да не говорим, че на последните избори имаше достатъчно случаи на жалби за откази на комисии да допуснат такива хора да гласуват с придружител. Моля за прегласуване.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложените от комисията нови параграфи 47 и 48 в текста по доклада.

Така и не получих аргументиран и убедителен отговор на въпроса защо е необходима тази промяна. непрекъснато твърдеше: „Дайте да се придържаме към добрите традиции, дайте да не правим експерименти, нека да се придържаме към това, което не е създавало никога проблеми”, а сега изведнъж без никакви

Може да има предсрочни избори. Знаете, че местните избори не се провеждат винаги през лятото. Има други видове избори, които се падат в друг момент. Това, че късно се стъмвало – и дайте да удължим Уважаеми колеги, пак повтарям. При всичко това, което заедно приехме с консенсус, с изискванията за участие, за ксерокопиране и раздаване на протоколите на всички, които ги поискат, подписване и така нататък, така нататък, изборният ден се удължава много. Членовете на секционните комисии и всички участници в изборния процес на секционно ниво, а и по-горе, ще трябва да стоят до късно през нощта или по-точно – до ранни утринни часове. Вие искате на фона на всичко това, с което ги натоварихме допълнително като бумащина, като задължения, като формализъм, да им удължим и изборния ден,

да променят нещо, да фалшифицират и така нататък. Колкото по-късно, колкото повече се удължава изборният ден, толкова опасността от грешки – волни или неволни, от проблеми се увеличава.

ако искате да докажете, че наистина нямате някакви тайни и задни мисли зад тези късни среднощни часове. Благодаря.

Госпожо председател, господин Казак, дами и господа народни представители! Не съм съгласен с това, което казахте в една част. Не съм съгласен за консенсуса, който обявихте, защото категорично против, че има консенсус. Не може да се проявява такъв политически инат и арогантност по отношение на елементарни текстове, които са в това изменение на кодекса и да се говори за консенсус. Да, търсеха се допирни точки по някои изключително тежки и възлови процеси в изборния процес, но за консенсус не може да се говори. При всички положения хаосът, който ще се създаде в изборния ден, трябва да бъде изцяло в отговорността на Политическа партия ГЕРБ и тези, които създават този кодекс. кодекс. По отношение на това, което казахте. Наистина няма логика да се променя часът. Аргументът за това е в онзи технически елемент, в който процесът на изборния ден продължава значително, след като секцията бъде затворена. тогава започва преброяването на бюлетините, съставянето на протоколите, попълването на протоколите, запечатването на бюлетините и тяхното предаване. Колкото по-назад отива във времето приключването на изборния ден, толкова повече този процес става тежък и невъзможен.

приключването на изборния ден още един час назад, това означава, че процесът след това, Вие изтегляте в късните доби, в късните нощи. Явно това го правите, защото имате желанието изборният процес да се върши по тъмно, с тъмни средства и по тъмен начин.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Казак, удължаването на времето с един час – от 19,00 ч. е с оглед на това максимален брой български граждани да могат да упражнят правото си на глас, защото това е конституционно право. Искам да Ви посоча каква е европейската практика. Няма гласуване по късни доби. Когато се наредят на опашка до 19,00 ч. отвън и стоят хора, се прибират личните карти и пак гласуваме до 20,00 ч. Това, което в момента предлагаме в текста, е да бъде фиксирано 20,00 ч., да не се стига до ситуация да се удължава

българските граждани да имат възможност да упражнят избирателното си право. Това че комисията ще остане да брои един час повече не е проблем. Тя ще остане да брои един час повече и когато всички тези хора са тогава изведнъж става струпване пред секцията особено в някои избирателни секции, особено в махалите, където изведнъж се появяват 50 – 100 – 200 карти в периода от седем без пет до седем часа и тогава започват злоупотребите. Затова нека всеки да има възможност да гласува, да няма това напрежение, да няма решения в последния момент, когато има толкова много хора и не са гласували, да трябва да се взима извънредно решение от ЦИК. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – госпожа Манолова.

Уважаеми господин Казак, и аз ще Ви направя реплика, позовавайки се не на европейските практики, а на българските практики. Това, което наблюдаваме във всички избори, организирани от ГЕРБ, освен хаоса и безредиците и при гласуването, и при предаването на бюлетините, го видяхме може би най-ясно на последните местни избори в Пловдив. Когато кандидатът на ГЕРБ видя, че е на ръба и че губи изборите от неговия конкурент, се юрнаха всякакви партийни активисти и представители на щаба, всякакви купувачи на гласове в последните часове да могат да обърнат резултата. Имаше достатъчно кадри в медиите как се мобилизира гласуване на граждани в последните часове на изборния ден, в последните минути. Тоест изнасянето на изборния ден един час по-късно е възможност за определени партии, които разполагат с властови и с финансов ресурс, след като вече са информирани от данните на екзит пола, че губят изборите, да се юрнат да купуват гласове, да натискат избиратели, да контролират вота и да ги водят към избирателните урни. Затова ще бъдат използвани часовете между 16,00 ч. и 18,00 ч., защото от 6,00 ч. до 7,00 ч. невинаги се оказва достатъчно за обръщане на резултата, но за два часа, ако разполагаш с пари и с цялата мощ на държавата, можеш да направиш чудеса. Откъде го знаете, госпожо Манолова? Дуплика – господин Казак.

да се придържаме към българските практики и да съобразим нашето законодателство максимално с рисковете, които крие българската действителност и натрупаният опит. Натрупаният опит категорично говори, че колкото повече се удължава изборният процес в рамките на изборния ден, толкова повече възможности за фалшификация и злоупотреби, волни или неволни пропуски и грешки се допускат както в прочитането на резултатите, така и при изготвянето и попълването на изборните книжа и се създават предпоставки след това за оспорване на изборните резултати. Уважаеми колеги, Вие не удължавате изборния ден,

така! Вместо да започне в 6,00 ч. той започва в 7,00 ч. Вместо да завърши в 19,00 ч. той завършва в 20,00 ч. с възможност за удължаване до 21,00 ч. И чак след 21,00 ч. вече ще започне броенето, попълването на протоколите. Искам пак да Ви напомня –въведохме редица нови изисквания към секционните комисии, които ги нямаше досега. То не бяха списъци за застъпници от специален списък, то не бяха списъци за наблюдатели – всеки наблюдател трябва да бъде отбелязан в списъка, то не бяха други списъци за анкетьори и така нататък. Огромна бумащина, която ние стоварваме върху плещите на членовете на секционните комисии, и на фона на всичко това Вие искате да удължите изборния ден, да го изместите към по-късните часове на денонощието. Ето това това ще създаде проблеми волно или неволно! Искам на това да Ви обърна внимание. Ако нямате сериозни аргументи, откажете се от тази идея, защото Вие ще допринесете за създаването на проблеми

Оставете кога се стъмва в Швеция! При нас практиките са такива и ние ги знаем. Не обвинявам тази или онази партия, че има монопол. Ако Ако искаме наистина да предотвратим тези практики на изборите, не трябва да създаваме предпоставки за това. Това е. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Като застана на тази трибуна спирам погледа си към всеки един от Вас, имайки предвид, че Вие сте зад мен, мога да кажа, че всеки един поотделно

Госпожо Фидосова, Вие приведохте примери за много по продължителен период на гласуване. Нали знаете, че има страни, в които се гласува в събота и в неделя – два дена. Спират хората, прибират се вкъщи, на другия ден отново гласуват и не сме чули в тези страни да има проблеми. При нас в късните часове се създават проблеми. (Шум и реплики.) Не искам да кажа за Вашата партия, но се създава среда за далавераджии. Ще Ви дам два истински примера. На последните избори в село Бутан завършва изборният процес. Партиите получават извлечение от протоколите. Кандидатът „А”, който не е от нашата партия, бие кандидата „Б”, който не е от Вашата партия. Резултатът е известен. Техниката за измама е следната: оставили са две бюлетини, по които са спорели дали са фалшиви или не. Членовете от изборната комисия Приносителите на чувала в Козлодуй искат да се преброят отново запечатаните чували. Кажете ми, госпожо Фидосова, някъде в действащото законодателство може ли районната, общинската избирателна комисия законно да отвори чувалите, да брои в отсъствието на комисията, да забели резултатите и вместо кандидата „А”, да обяви за победител кандидата „Б”? Всичко това, уважаеми колеги, се случва в сутрешните часове. Не само че се случи, но на извънредните избори в с. Хърлец, понеже кметът почина, в същата избирателна комисия, когато изборите завършиха и се разбра кой е победител, за да се повтори схемата, защото в първия случай мина, отново казаха: „Има две бюлетини, по които спорим, дайте да ги носим пак в Козлодуй и да отворим чувалите!”. За да кажем, че такива схеми няма да минават,

и да гласувате. Не приемайте това, което дава шанс на тъмната страна в нашия обществен политически живот и което намалява нашето достойнство като нация и народ. Не гласувайте това предложение!

Уважаема госпожо Фидосова, Вие откровено заблуждавате не само аудиторията, Вие заблуждавате въобще българските граждани, заблуждавате самото законодателство! Искате да дадете по-голяма възможност и шанс на повече български граждани да гласуват – къде е логиката в това, което Вие говорите и къде е истината, защото това е лъжа?

Това е във връзка и в духа на Вашето алогично изказване и на примера, който давате, за да защитите собствената си теза. Собствената Ви теза с това твърдение не из-дър-жа! Вие лъжете с това изказване, че давате шанс на повече български граждани да гласуват, като времето за гласуване е едно и също! Нещо повече – отново призовавам: недейте да да вкарвате допълнително хаос в изборния процес, защото след приключване на изборния ден започва тежката част на изборите за участвалите

Имате тежък пример от изминалите избори точно за провала на отчитането на изборите. Защо задълбочавате хаоса? Ще Ви кажа защо: защото Вие в този хаос търсите възможността да манипулирате. Създавайки хаос, Вие създавате порядък за манипулиране, за фалшификация и за прехвърляне вота на българските граждани! Вие създавате условия за измама чрез този хаос – умишлен хаос, от който Вие искате да се възползвате, за да подмените вота на българските граждани. Това е единственото логично обяснение, а не че ще дадете възможност на повече български граждани да гласуват.

Това е мотивът. Всичко останало са врели-некипели и шменти капели!

проблемът не е, че ще се гласува на тъмно, проблемът е, че ще се брои на тъмно. (Реплики от ГЕРБ.) Проблемът е, че Вие създавате предпоставки да се брои на тъмно, да се попълват протоколите на тъмно, да се носят на тъмно чувалите и протоколите и да се отчитат пред районните избирателни комисии колкото се може по-късно. Това е проблемът! (Реплики.) Не ми излизайте с аргумента: кой гласувал сутринта, кой гласувал вечерта. Който иска, намира време да гласува, а който иска да брои на тъмно – ето, такива промени приема. Благодаря.

Уважаеми господин Лазаров, авторът на израза „шменти-капели” не е от БСП и човекът, който го пусна в политическа употреба не е от БСП, не е лидерът на БСП, а е лидерът на Вашата партия. Вие съвсем последователно шменти-капелите и врели некипели те в този дебат. Защото, като ще си слагаме ръка на сърцето, сложете си Вие ръка на сърцето, тъй като сте от Пловдив, и кажете кога се обърна резултатът за избора на кмет на Пловдив на последните местни избори? Не се ли случи това в последните часове? Не заспаха ли пловдивчани с информацията, че остава старият кмет и не се ли събудиха, че всъщност има избран нов кмет с юрването на цялата партия в последните часове за натискане, купуване, контролиране, мачкане на избирателите? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ние видяхме по всички телевизии как в последния момент се караха хора, даваха им се едни пари – уж застъпници, уж не знам какви, само и само да ходят да гласуват. Това е истинската причина да се удължи изборният ден до осем часа, за да имате време за реакция, ако нещата тръгнат съвсем на зле да обръщате резултата, използвайки колосалния финансов ресурс, с който разполагате, и с цялата мощ на държавата, която е във Ваши ръце. Това е истинската причина. Всички тук го знаем. Допълнителната екстра, която си осигурявате, е броенето на бюлетините по тъмно. И още една допълнителна екстра е предаването на протоколите по тъмно, предаването на чувалите с бюлетини в областните администрации – там също ще има хаос, защото за първи път ще го правят, също в късна доба или рано сутринта на следващия ден. Смисълът на този дебат е един-единствен. Вие няма да се съобразите с нашите аргументи, но сме Ви предупредили, че хаосът, който ще настъпи в края на изборния ден, е заслуга на гласуването на мнозинството и безобразията, които ще се случат в последните два часа,

и да престанат да се държат – на дръж ми шапката. Защото, колеги, и господин Лазаров, посочете един пример, ако можете, и помолете тези, които Ви репликираха преди мен, да дадат поне един пример досега, в които и да било избори за 20 години назад, когато бюлетините са броени в светлата част на деня. Няма такъв случай. Каквито и избори да се правят – дали пролетта, дали лятото, дали есента, броенето винаги е по тъмно, защото изборният ден като часово време така приключва и в момента,

да гласуват и невъзможност тези хора нормално да упражнят гласа си. Това какво означава – че нарушаваме конституционно право на тези хора? В същото време сутринта от шест до седем часа няма никой в урните – избирателната активност е под 0,2%. Това означава, че трябва да създадем такива правила, които да са ясни, да са в Изборния кодекс и не могат да се променят според ситуацията и според резултата, който се гони в изборния ден, и българските граждани, където и да се намират, да могат свободно да упражнят правото си на глас и да не могат да се правят повече спекулации, машинации с това, че не могат да бъдат упражнени. Виждала съм секции, които са няколко на брой в една в една сграда – как се затваря входа на сградата от определени хора, заставайки на опашката и блокирайки, за да бъдат отстранени други, които чакат на опашката и не могат да гласуват. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колебаех се дали да направя дуплика. Очевидно, че тези хора, които 20 години организираха и провеждаха избори и въпреки това ги загубиха през 2009 г., 2007 г., 2011 г. – при нашата организация, ще продължават да нагнетяват напрежение, ще продължават да говорят неистини, ще продължават да говорят лъжи. Става въпрос за едно-единствено нещо. Наистина от шест до седем часа няма никаква избирателна активност и то е за сметка на хората,

Прави ми впечатление от няколко месеца, че започва да се подготвя почвата за поредната загуба от страна на седящите отляво. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Търсят си и продължават да си търсят алиби. Винаги някой им пречи. Сега им пречи този текст, в който се казва, че е нормално изборният ден да започне от 7,00 ч. сутринта. Няма смисъл повече да обясняваме едно и също нещо. Да, наистина, винаги броенето е започвало и е приключвало в изборния ден в тъмната част. Затова става въпрос.

хората са си легнали в Пловдив и са очаквали кметът да бъде един, а след това е станал наш. Да не забравяме, че имахме абсолютно същия случай в Перник – хората си легнаха с мисълта, че госпожа Соколова е новият кмет, а в същото

искам да попитам: каква беше тази порода риба, която изплува и обърна бели тумбаци в Марица след президентските и местните избори? Защото тази порода риба се нарича бюлетина, бюлетина на българските избиратели. Бюлетините на българските избиратели плуваха в Марица и не се правете на изненадан, господине от първия ред на ГЕРБ.

Реплика на Теодора Георгиева

Аз благодаря за това уточнение, защото останах с впечатлението преди малко, че сме в шапкарски магазин. Трета реплика?

но това е въпрос на елементарно познание върху този процес. По конкретния текст, който обсъждаме,

часа с добавката, възможната добавка, която далеч не във всички секции е практика. Ако се направи справка в Централната избирателна комисия, ще видим, че не са толкова много секциите, в които е удължаван изборният ден. Тоест аргументът, че, видите ли, голямата маса от граждани ще проявят решителен изборен интерес някъде между 18,00 и 19,00 ч. не е особено състоятелен. С добавката го правим 14 часа. След това започва един процес, който далеч не е час и половина, на изсипване и подреждане. Той, в резултат на изключително плодовития Ви стремеж да се гарантира почтеността на изборите, ще бъде предхождан

Тук, разбира се, въпросът е свързан с това не толкова какво ще снимаме, а кой ще достави ксероксите, но този въпрос вече Вие сте го решили, както се полага. беше казано, че някой си търси обяснение за изборния резултат предварително. Ние като партия и сме губили, и сме печелили избори, и сме показали, че за нас държавата и държавността е над всичко. Друг е въпросът, че Вие не можете да губите, че за Вас оцеляването е въпрос на власт и властта е въпрос на оцеляване и правите всичко възможно през всеки текст да създадете предпоставки за фалшифициране на изборите от тези текстове, които предполагат публичните дебати, публичните дискусии по политиката, по управленските виждания, до тези елементарни на пръв поглед текстове, защото Вие задължително искате да се добутат нещата до тъмната част на деня. Задължително! Защото към плуващите в Марица бюлетини трябва да добавим и депутатите, които разнасяха чували с бюлетини. Очевидно е, че с надеждата по тъмно по-малко хора да ги познаят, това е добра предпоставка. Целият този процес на налагане на текстове, които са против интереса на гражданите, които са против провеждането на нормален изборен ден като цяло, против провеждането на нормална изборна кампания, в крайна сметка ще удари Вас. Той ще удари гражданите, но ще удари и Вас. Надеждата на тези от Вас, които ще разнасят бюлетини, че малко хора Ви познават, донякъде е основателна, но не бива да създаваме тези предпоставки за фалшификация на изборите така методично и така цинично, щото в крайна сметка удряме държавността. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители? Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 49 в редакцията му по доклада на комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 67: „§ 67. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:

3 думите „за народни представители и” се заличават; в) създават се т. 6а, 6б, 6в и 6г: „6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците; 6б. формуляр на списък за вписване на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети; 6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите; 6г. формуляр на списък

в т. 11 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове” се заличават; ж) в т. 14 думите „за народни представители и” се заличават; з) създава се т. 14а: „14а. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 192а;”; и) точка 15 се изменя така: „15. техника и консумативи и други помощни и технически материали.”

и е подкрепено

Аз откъде да знам, госпожо Манолова – не сте направили съответното. Попитах „има ли изказвания”, нямаше вдигнати ръце. Предложението на комисията е за нови параграфи 51 и 52, докладват се заедно двата параграфа. Аз не мога да знам, че някои желаят те да бъдат поотделно направени. Разбирам, че искате да бъдат гласувани поотделно параграфите. МАЯ Поставям на гласуване § 51 в редакцията му по доклада на комисията.

и е подкрепено по изречение второ. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 53: „§ 53. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите

Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва заеманата длъжност. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?

В ал. 2 думите „присъства само един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят с „присъстват само застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.”

дами и господа народни представители! Това предложение е във връзка с това, което отхвърлихте вчера за създаване на единен идентификационен номер за всеки български избирател и да направим избирателна карта за всеки български избирател, която да се представя заедно с личната карта. Това беше направено като единствено предложение на българските социалдемократи от Коалиция за България, защото искаме да изчезнат тези над 700 хиляди мъртви души. Очевидно е, че след като отхвърлихте този идентификационен номер, който искахме да се даде за всеки български избирател да се пререгистрира,

обаче още веднъж да заявя за протокола, за да е ясно: няма да спрем във времето да се опитваме да правим така, че да изчезнат мъртвите души, които много често решават изборите.

„съответно номера на удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”. 2. В ал. 3 след думите “според документа за самоличност“ се добавя “съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.

Благодаря, госпожо председател.

Добре. Поставям на гласуване предложението на господин Ципов.

„Правила за гласуване при избори за народни представители Чл. 197а. (1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува. (2) В кабината може да се намира само един избирател. (3) Избирателят гласува, като: 1. поставя знак „Х” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот; вот; 2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране; 3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията; 4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна; урна; 5. полага подпис в избирателния списък. (4) След гласуването избирателят получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3 и напуска помещението. (5) Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци правят гласа недействителен.” Изказвания? Госпожа Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя редакционно предложение в текста на ал. което би следвало да се подразбира от смисъла на текста, но на практика не се прилага от секционните избирателни комисии. Какво имам предвид? Чета: „(1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините...” На практика всички, които са гласували на последните избори, знаят, че избирателят не получава бюлетина от кочана с бюлетините, а получава бюлетина, която е предварително отстранена от кочана, ако изобщо е имало такъв кочан. Разпластяването, всъщност откъсването на бюлетините от кочана е една от възможностите върху част от тях да бъдат извършвани интервенции и част от тях да бъдат изнасяни. Гаранцията, която доведе мнозинството с кочаните за бюлетини, беше, че бюлетините се раздават по секциите по кочани с определен брой

в изречението след думата „бюлетина” да бъде дописан изразът „която се откъсва”. След „бюлетина” се поставя запетая и се пише „която „която откъсва от кочана с бюлетините”, за да е ясно, че действието по откъсването на бюлетината се извършва в присъствието на избирателя. Ще Ви дам прост пример с последните местни избори с интегрални бюлетини в Кюстендил. Тогава се оказа, че на избиратели са се давали предварително попълнени бюлетини с едно хиксче на определено място. Това би могло да бъде предотвратено,

Тогава, ако има разбиране от залата, може да се добави изречение: „Бюлетината се откъсва от кочана в момента на получаването й от избирателя”, за да е ясно, че секционните избирателни комисии няма да си позволят предварително да накъсат бюлетините от кочана, уж за удобство и бързина, а от друга страна, за възможности вътре да бъде отбелязвано нещо или да бъдат изнасяни.

партийно. Подобни интервенции и манипулации с бюлетините са възможни, ако чрез текста не ограничим възможностите на членовете на секционните избирателни комисии предварително да разкъсват кочаните.

наблюдения, че в определени секции се откъсвали малко преди да влезе избирателят, натрупвали са се по няколко бюлетини и са се подпечатвали. Това е недопустимо и не е редно. Ако искате за яснота, за да

При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се откъсва от кочана с бюлетините и се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й” и така нататък – съдържат се и двете предложения. ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: То и сега пише това и пак ще възникне спор кога точно се откъсва. Това е волята на законодателя – че непосредствено преди да се даде, се откъсва.

За да бъде приет този текст, който е изключително важен за избягване на манипулации, съм готова да се обединя с

Благодаря Ви. Поставям на гласуване предложението на госпожа Манолова за допълнение в чл. 197а, ал. 1 с второ изречение в смисъла, който тя го направи: „бюлетината се откъсва от кочана в момента на получаването й”.

Продължаваме в 14,20